sa 6. točkom dnevnog reda kao što smo najavili. - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR SOMALIA – ATALANTA" Vlada je predložila sve odluke, ove odluke na temelju članka 45. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske policije, civilne zaštite, državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Pjer Šimunović državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Meni je posebno zadovoljstvo da mogu nekoliko dodatnih riječi reći o Nacrtu prijedloga odluke Hrvatskoga sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj operaciji Europske unije EU NAVFOR Somalia Atalanta. Uključivanje pripadnika oružanih snaga u ovu mirovnu operaciju u skladu je s doprinosom razvoju sposobnosti Europske unije za djelovanje u operacijama i razoružanja, humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja. Ovime Republika Hrvatska potvrđuje strateški cilj što je članstvo u Europskoj uniji i doprinos sposobnostima za upravljanje krizama. Upravo ovakav tip operacije jest i ono za što se naše Oružane snage sve više spremaju i u smislu realnog djelovanja naših Oružanih snaga to je ujedno tip operacija kakav najčešće možemo predviđati u budućnosti. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda poduprlo je planove Europske unije za uspostavom ove operacije te potaknulo zemlje da surađuju s …/Govornik se ne razumije./… Vladom Somalije u borbi protiv piratstva i oružanih pljački na miru, zaštiti konvoja, međunarodnog programa za hranu, u dostavi humanitarne pomoći somalijskom narodu. unije je u svibnju 2008. izrazilo zabrinutost zbog povećanja piratskih napada u vodama Somalije koji ugrožavaju humanitarne napore i međunarodni pomorski promet a Međunarodna zajednica pozvana je na sudjelovanje u pratnji brodova koji prevode humanitarnu pomoć somalijskom narodu. Vijeće Europske unije usvojilo je zajedničku akciju kojom je formiralo koordinacijsko tijelo u Bruxellesu radi potpore aktivnostima u nadzoru i zaštiti plovila u vodama oko Somalije te koordinaciji između brodova i NATO zemalja. Definiranje pri tom i mandat operacije koja uključuje zaštitu brodova, prisutnost pripadnika operacije na brodova, poduzimanje nužnih koraka u sprječavanju piratstva, uključujući uporabu sile odvraćanja, sprječavanja i intervencije radi okončanja piratstva i pljački u području operacije. Planirano trajanje operacije je 12 mjeseci odnosno od 15. prosinca 2008. te bi operacija trebala završiti 15. prosinca ove godine. Struktura operacije predviđa sudjelovanje do šest brodova i tri zrakoplova za izviđanje te tisuću i 200 vojnika. Ovoga trenutka operacija ima tisuću vojnika i pet brodova iz pet zemalja Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana u prosincu 2008. uputio je poziv Republici Hrvatskoj da se uključi u konzultacije vezane uz generiranje snaga za ovu operaciju. Pritom su naši predstavnici sudjelovali na toj prvoj konferenciji te stekli uvid o sposobnostima koje bismo mi mogli pružiti za tu operaciju i pritom je utvrđeno da bi se u operaciju moglo uključiti do pet pripadnika oružanih snaga, časnika ili dočasnika Hrvatske ratne mornarice s mogućnošću raspoređivanja na brodove angažirane u operaciji i u stožere operacije u Nortvudu Velika Britanija ili u isturenom stožeru operacije u Džibutiju, ovisno o našem bilateralnom dogovoru sa tijelima Europske unije odnosno zemljama članicama koje svoje brodove upućuju u operaciju. Vrijeme upućivanja pripadnika oružanih snaga, raspored i trajanje angažmana nije unaprijed definirano nego svaka zemlja sudionica to dogovara s nadležnim tijelima Europske unije. Dame i gospodo, sigurnosno stanje na području mirovne operacije ocjenjuje se misijom srednjeg rizika. Financijska sredstva za troškova sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji osigurana su u državnom proračunu u razdjelu MORH-a i iznose 2,5 milijuna kuna. Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke kojom se u navedenu mirovnu misiju u 2009. godini upućuje do pet pripadnika oružanih snaga uz mogućnost rotacije i da se ovlasti Vlada Republike Hrvatske da utvrđuje trajne rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika oružanih snaga te obveze da po završetku sudjelovanja pripadnika oružanih snaga u operaciji podnese izvješće Hrvatskom saboru. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Toliko s naše strane za jedan kratki uvod o nekim dodatnim elementima operacije. Ukoliko imate nekih pitanja bit će mi više nego drago pokušati odgovoriti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo je rasprava po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče. Evo, u vrlo kratkom vremenu ponovo ovdje u ovom Visokom domu razgovaramo i raspravljamo o jednoj aktivnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovaj puta se radi o Mirovnoj operaciji Europske unije EU NAVFOR Somalia Atalanta. U značajnom razdoblju za Hrvatsku njene oružane snage a to govorim u kontekstu nedavne rasprave i odluke o potvrđivanju Sporazuma Republike Hrvatske sa Sjevernoatlanskim savezom. Ovo gledamo mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice kao jedan od kontinuiranih radnji i u onome području oživotvorenja onoga u čemu se Hrvatska deklarirala a to je da želi biti suodgovorna za stanje mira i sigurnosti gdje god to u svijetu pokaže potrebno a opet u skladu sa opredjeljenjem koje je ovaj Visoki dom utvrdio u jednom dokumentu kojeg smo usvojili u srpnju mjesecu 2006. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske da će se Oružane snage Republike Hrvatske da odgovore svojoj osnovnoj i ustavno-pravnoj zadaći a to je obrana nacionalne suverenosti a drugo i sudjelovanje u mirovnim misijama odnosno u aktivnostima zemalja partnera diljem svijeta. Samo uvodno kao podsjetnik želim istaći da je odlukama Hrvatskoga sabora do sada odobreno sudjelovanje pripadnika naših oružanih snaga u ukupno petnaest mirovnih misija UNA-a u misijama je angažirano ukupno 133 pripadnika Oružanih snaga od kojih je najveći broj upućen u misiju Ujedinjenih naroda na Golansku visoravan ukupno 95 pripadnika Oružanih snaga. Ostali pripadnici Oružanih snaga sudjeluju u drugih 10 mirovnih misija, a samo u Misiji ISAF u Afganistanu sudjeluje 276 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svakako treba ovdje istaći da se ne radi kada govorimo u kontekstu hrvatskog doprinosa, onda treba naravno istaći i vrlo kvalitetan rad hrvatskih policajaca isto tako i hrvatskih diplomata u misijama u misijama mira. Odlukom Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2008. godine, odobreno je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u Mirovnoj operaciji Europske unije u Čadu i u skladu s kojom je u mirovnu operaciju u listopadu 2008. godine na rok od 6 mjeseci upućeno 15 pripadnika Hrvatskih Oružanih snaga. Uključivanje pripadnika hrvatskih Oružanih snaga u Mirovnu operaciju Europske unije Somalija-Atalanta u skladu je sa namjerom davanja doprinosa razvoju operativnih sposobnosti Europske unije, za djelovanje u zajedničkim operacijama razoružanja, humanitarnim zadaćama, i zadaćama spašavanja, zadaćama vojnog savjetovanja i pomoći, prevenciji sukoba i mirovnim zadaćama, zadaćama snaga u upravljanju krizama, uključivanju stvaranja mira i upravljanju postkonfliktnim situacijama. Sudjelovanjem u ovoj operaciji Europske unije, Republika Hrvatska potvrđuje svoj strateški cilj, da kroz članstvo u Europskoj uniji, a sada i kada smo nadomak toga članstva u pretpristupnom procesu damo svoj doprinos uniji za upravljanje krizama na području gdje se za to pokaže potreba. Angažmanom u ovoj operaciji Republika Hrvatska dokazuje svoju spremnost aktivno pridonosi jednom od dugoročnih ciljeva, zajedničke vanjske i sigurnosne politike europske unije, a to je potpora miru i sigurnosti na području Afrike. Opće je poznato da piratstvo u Somalijskim vodama, odnosno vodama Adenskog zaljeva je posljedica 18 18 godišnjeg nepostojanja funkcionalne i funkcionirajući državne vlasti u Somaliji. Vijeće sigurnosti zbog toga je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda svojom rezolucijom od svibnja mjeseca 2008. godine pozvalo je države i regionalne organizacije na suradnju i poduzimanju akcije zaštite brodova koji isporučuju humanitarnu pomoć Somaliji. Daljnjom rezolucijom od lipnja mjeseca 2008. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda izrazilo je zabrinutost zbog sve učestalijeg učestalijeg piratstva i oružanih pljački brodova koji prevoze humanitarnu pomoć Somaliji i ugrožavanja sigurnosti plovidbe ostalim, znači komercijalnim pomorskim te ohrabrilo zainteresirane države da s prijelaznom Federalnom Vladom Somalije koordiniraju napore na sprečavanju piratstva i oružanih pljački na moru. Rezolucijom od listopada 2008. godine Vijeće sigurnosti poduprlo je planove Europske unije za uspostavu mirovne operacije, kao i druge međunarodne ili nacionalne inicijative poduzete u skladu sa prethodnim rezolucijama, te je potaknulo zemlje koje imaju takve sposobnosti, na suradnju s prijelaznom Federalnom vladom Somalije u borbi protiv piratstva i oružanih pljački na moru, te zaštiti konvoja Međunarodnog programa za hranu koji su ključni u dostavi humanitarne pomoći Somalijskom narodu. Vijeće Europske unije je u rujnu 2008. godine usvojilo je zajedničku akciju kojem je formirano koordinacijsko tijelo u Bruxellesu u svrhu potpore aktivnostima pojedinim državama članica Europske unije u provedbi nadzora i zaštite plovila u vodama oko Somalije, te koordinaciji između brodova Europske unije i NATO zemalja, te brodova komercijalnih kompanija koji plove tom intenzivnom pomorskom rutom. Zajedničkom akcijom Europske unije u studenom mjesecu 2008. godine donesena je odluka o provedbi ove mirovne operacije. Definiran je naravno i mandat mirovne operacije Europske unije Somalija-Atalanta koji uključuje zaštitu brodova pod zaštitom Svjetskog programa za hranu, uključujući i prisutnost pripadnika operacije na brodovima, poglavito kada plove teritorijalnim vodama Somalije, zaštita trgovačkim brodovima koji plove u području provedbe operacije, nadzor obalnog područja Somalije uključujući i teritorijalne vode u kojima postoje opasnosti za pomorske aktivnosti osobito promet, poduzimanje nužnih koraka, uključujući i uporabu sile u svrhu odvraćanja, sprečavanja, intervencije radi okončanja akata piratstva i oružanih pljački. Struktura operacija predviđa sudjelovanje Europske unije sa snagama jačine do 6 brodova i 3 zrakoplova za izviđanje, te ukupno tisuću i 200 vojnika. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku u prosincu mjesecu 2008. godine uputio je poziv Republici Hrvatskoj da se uključi u neformalne konzultacije vezane uz generiranje snaga za navedenu operaciju. Razmatrana je mogućnost našeg sudjelovanja u Mirovnoj operaciji Europske unije, te je utvrđeno da bi se operacija Europske unije mogla uključiti do 5 pripadnika oružanih snaga, časnika ili dočasnika Hrvatske ratne mornarice s mogućnosti njihova raspoređivanja u zapovjedništvo Operacije u Hortvudu u Velikoj Britaniji ili u zapovjedništvo snaga operacije koji je smješten na brodu, te ukrcavanjem na brodove koji sudjeluju u operaciji ovisno o dogovoru sa nadležnim tijelima Europske unije, odnosno zemljama članicama koje koje svoje brodove upućuju u operaciju. Ovo je još jedan dokaz i operativnih sposobnosti Hrvatske mornarice koja je kao jedna od tri grane Hrvatskih oružanih snaga se također aktivno uključuje u provođenje međunarodnih mirovnih operacija, kao i svim dosadašnjim odlukama i definiranju mogućnosti Hrvatske oružane snage, odnosno Glavni stožer Oružanih snaga zajedno je sa matičnim matičnim ministarstvom predložio ovoj Vlada, a ova Vlada ovom Visokom domu predlaže operaciju za koje postoje dovoljna osposobljenost pripadnika Hrvatskih oružanih snaga, njihovog u smislu poznavanja standardnih operativnih postupaka koji vrijede za izvođenje ovakvih operacija, dovoljno su opremljeni i možemo dati potporu. Govorim u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, dati potporu sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u ovoj jednoj također zahtjevnoj međunarodnoj mirovnoj misiji. Vidimo da će kako stoji u prijedlogu predlagatelja vrijeme upućivanja pripadnika Hrvatskih oružanih snaga, njihov raspored i trajanje angažmana svakog pojedinog časnika ili dočasnika biti definirano kroz dogovor s nadležnim tijelima Europske unije za upućivanje u zapovjedništvo operacije i bilateralnim partnerom za ukrcavanje na pojedini brod, te da će zato biti potrebno izvršiti dodatne pripreme i zaključivanje naknadno potrebnih sporazuma. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u ovoj mirovnoj operaciji. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, tajničke ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Evo odmah da kažem, Klub SDP-a podržati će ovu odluku koja u barem tri aspekta se može nazvati povijesnom. Prvo, zbog toga što je ovo vjerojatno zadnja odluka koju ćemo donijeti u ovoj tematici dok još nismo postali punopravni članovi NATO-a. Drugo, zato što je u prijedlogu ove odluke po prvi put u povijesti parlamentarizma, parlamentarni odbor za obranu raspravljao u prostorijama Ministarstva obrane, odnosno Oružanih snaga. I treće, ali ne manje bitno zbog toga šta nam za ovu odluku treba tri puta više glasova ne za onu koju smo donijeli da bi ušli u NATO savez. U svakom slučaju u angažmanu ove operacije vidimo interes Republike Hrvatske, to je u svakom slučaju, vidimo mnogo više interes Republike Hrvatske nego u nekim drugim odlukama. odlukama. Dakle to u svakom slučaju, što pišu u obrazloženju …/Govornik se ne razumije./… pod zastavom svjetskog programa za hranu i zaštita trgovačkih brodova na kojima plove hrvatski pomorci, bili smo svjedoci nekoliko, dakle, slučajeva upravo u tom dijelu svijeta gdje su hrvatski pomorci bili oteti i na svu sreću svi su se vratili. Ono što nas čeka u budućnosti što se tiče sudjelovanja Republike Hrvatske u oružanim misijama može se otprilike svesti na dvije rečenice, jedna je da moramo smanjiti broj misija i druga je da moramo povećati broj vojnika. Kada to dakle, govorim, govorim u prvom redu o smanjenju onih misija u kojima sudjelujemo sa jednim ili dva vojnika i koncentriranju dakle, naših snaga na one misije koje su od većeg Povećati broj vojnika nam sljeduje zato što po NATO standardima i NATO očekivanjima očekuje se da 8% pripadnika Hrvatske kopnene vojske sudjeluje u mirovnim misijama, treba reći da jako malo država taj standard je zadovoljilo, međutim, to bi za Hrvatsku konkretno značilo dakle da se sa sadašnjih 400 i nešto pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama, to trebamo povećati na skoro Da ne duljim dakle, kolegice i kolege u ovoj odluci vidimo interes Republike Hrvatske, zaštita dakle i naših pomoraca i naših brodova i zbog toga ćemo podržati ovu odluku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni predstavnici Ministarstva obrane, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da će Klub Hrvatske seljačke stranke podržati predmetni tekst prijedloga odluke jer je Republika Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem te joj na taj način nudi svoje sposobnosti koje joj stoje na raspolaganju a što samo po sebi dovoljno govori o našoj odgovornosti, odnosno o našim preuzetim obavezama. Također sudjelovanje u mirovnim misijama nedvojbena je potvrda zrelosti kako države koja ih šalje, tako i razvijenosti i sposobnosti Oružanih snaga, koje u njima sudjeluju. Ujedno prihvaćanjem novih zadaća bitno se osnažuje politički i vojni kredibilitete Republike Hrvatske u međunarodnom okružju. Na taj način Oružane snage Republike Hrvatske stječu važna iskustva iz područja planiranja i provedbe zajedničkih ciljeva u operacijama multinacionalnih snaga. Sudjelovanjem u mirovnoj operaciji Europske unije u Somaliji dajemo doprinos u razvoju operativnih sposobnosti za djelovanje u zajedničkim operacijama koje daju potpore miru i sigurnosti na području Afrike. Naši pripadnici Oružanih snaga sudjelovanjem u ovoj misiji stjecati će iskustva i provjeravati praktična znanja, posebno u prevenciji sukoba kao i u stožernom radu, a samim time dokazujemo spremnost u ostvarivanju ciljeva postavljenih vanjskom politikom. Našim sudjelovanjem doprinijeti ćemo sigurnijoj dostavi i prijevozu humanitarne pomoći Somalijskom narodu, dati doprinos sprječavanju piratskih napada u vodama Somalije kao i ugrožavanju humanitarnih napora u smislu dostave hrane. Pozdravljamo stav Vlade Republike Hrvatske što je pri pripremi prijedloga odluke vodila računa i o našim ljudskim, materijalnim i financijskim mogućnostima, a obzirom na ograničenost resursa i sposobnosti. Također pozdravljamo nastojanja Vlade iznijeta prilikom posjeta članova odbora za obranu Hrvatskoga sabora, Ministarstvo obrane od 17. ožujka ove godine kojima se na temelju do sada naučenog želi učiniti zaokret u pogledu smanjenja broja mirovnih operacija u smislu okrupnjavanja snaga sa ciljem olakšanja opsluživanja te povećanja sigurnosti naših naših pripadnika i eventualnog izvlačenja naših pripadnika iz određenih regiona. Nadamo se da će Vlada sa svojim tijelima pravovremeno izvršiti sve pripreme naših pripadnika te zaključiti potrebne sporazume s međunarodnim partnerima u cilju učinkovite provedbe obveze koje se očekuju od Republike Hrvatske. Na kraju naše rasprave još samo želimo pohvaliti i pozdraviti sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, te civilno osoblje koje sudjeluje u mirovnim operacijama širom svijeta na aktivnostima kojima se postiže očuvanje mira i pruža humanitarna pomoć. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Da ne ispada da samo kritiziramo Vladu i njene predmete ja bih u ovom slučaju upravo suprotno. Želio bih vas gospodo pohvaliti, ovo je jedan oblik na koji se zaista treba obrazlagati ovakve prijedloge, do sada su to bili izuzetno šturi prijedlozi, NATO šalje snage, EU šalje snage, mi želimo ući u te asocijacije i ništa više. Ovdje ste vrlo jasno evo nam dali mogućnost da uđemo u uzroke i povijest sukoba u Somaliji da se vidi koje je stanje tamo, koje su to snage s kojima će Europska unija tamo intervenirati. Jasan je cilj odnosno uloga tih snaga, faktor rizika ste točno brojili i glede bolesti i glede jasno ove mogućnosti i ranjavanja i stradavanja naših vojnika. Mislim da je ovo način na koji treba odraditi posao. I zato evo, zaista vam želimo čestitati na tome i HNS će svakako podržati ovaj prijedlog koji imamo pred sobom, jedino postoji jedno upitno pitanje, odnosno područje, obzirom da se radi o operaciji na moru, pitamo se da li će ministar Jandroković pitati ministra Žbogara da li smijemo sudjelovati u ovim EU snagama obzirom da postoji mogućnost da i ovdje nas Slovenci blokiraju. Hvala Zahvaljujem. Valjda ne buju. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Dobili smo prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije u Somaliji. Dakle ovaj prijedlog poslala je u Sabor Vlada uz prethodno mišljenje predsjednika Republike. Ovo je jedan u nizu prijedloga koji u zadnje vrijeme dolaze u Sabor i Sabor u skladu sa opredjeljenjima Republike Hrvatske da bude odgovorna članica Međunarodne zajednice, u pravilu odobrava slanje naših vojnika u mirovne misije Ujedinjenih naroda i Odlukama Hrvatskog sabora odobreno je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u ukupno 15 mirovnih misija Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska trenutno u misijama ima ukupno 424 pripadnika Oružanih snaga, a broj se kreće u granicama utvrđenim dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2006. do 2015. godine. Najveći broj pripadnika Oružanih snaga angažiran je u Afganistanu, ukupno oko 274 pripadnika, a u ovoj godini može se u Afganistan angažirat do 300 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Donošenjem ove odluke u mirovnu operaciju Europske unije u 2009. godini može se najviše uputiti pet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mogućnost našeg sudjelovanja u mirovnoj operaciji razmatrana je u prosincu 2008. godine u Londonu. Tu je utvrđeno da bi se u operaciji Europske unije moglo uključiti najviše pet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i to časnika ili dočasnika Hrvatske ratne mornarice, s mogućnošću raspoređivanja u zapovjedništvo operacije koje je smještena na brodu u Velikoj Britaniji ili ukrcavanje na brodove koji sudjeluju u operaciji što zavisi o dogovoru s nadležnim tijelima Procjena je da bi upućivanje pripadnika Oružanih snaga, dakle kad bi se mogli angažirati, to bi trebalo biti od 4. do 6. mjeseca 2009. 2009. nakon izvršenih priprema i zaključivanjem potrebnih sporazuma. Plan operacije i pravila djelovanja odobreni su odlukom Vijeća Europe, a datum početka operacije određen je 15. prosinca 2008. godine, a sama operacija trebala bi završiti 2009. godine. Operativni plan predviđa sudjelovanje Europske do šest brodova i tri zrakoplova, ukupno 1200 vojnika. Sada su na području operacija raspoređene snage Velike Britanije, Francuske, Grčke, Španjojolske i Njemačke. Odluka o provedbi mirovne operacije kojom će se pomoći provedba rezolucije i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda donesena je u 2008. godini. Tom odlukom definiran je mandat mirovne operacije u Somaliji koji uključuje zaštitu brodova pod zastavom svjetskog programa za hranu, uključujući prisutnost pripadnika operacije na brodovima kada plove teritorijalnim vodama Somalije, uključujući i teritorijalne vode kod kojih postoji opasnost za pomorske aktivnosti, osobito napade gusara gusara i oružanih pljački u području operacija. Dakle što Republika i koji je interes Republike Hrvatske u uključivanje pripadnika Oružanih snaga u mirovnu operaciju Europske unije? U sudjelovanju u tim operacijama naša država vjerodostojno svjedoči da je spremna preuzeti svoj dio tereta za opću sigurnost u svijetu, dajemo svoj doprinos razvoju operativnih sposobnosti Europske unije humanitarnim zadaćama, operacijama razoružavanja i zadaćama spašavanja, prevenciji sukoba,

pakta čiji smo sada evo i član. Sudjelovanje časnika i dočasnika Hrvatske ratne mornarice bit će korisno u stjecanju praktičnih znanja i iskustava kako u izvršavanju brodskih dužnosti, tako i u stožernom radu. Sudjelovanjem Republika Hrvatska dokazuje svoju spremnost aktivno pridonositi ciljevima vanjske i sigurnosne politike Europske unije, a to je potpora miru i sigurnosti. Angažiranjem u mirovnoj operaciji na području Afrike potvrđuje se naš strateški cilj, članstvo u Europskoj uniji, osnažuje se politički i vojni kredibilitet kod članica Europske unije predstavljajući se kao pouzdan partner u izvršavanju zadaća mira. Dakle, ovo su sve razlozi zbog kojih ću podržati ovaj prijedlog. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda Rezolucijom 1814 od 15. svibnja 2008. godine pozvalo je države i regionalne organizacije na suradnju i poduzimanje akcija zaštite brodova koje isporučuju humanitarnu pomoć Somaliji. Republika Hrvatska trenutno u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda ima angažirano ukupno 133 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a broj se kreće u granicama određenim Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006.-2015. godine. Uključivanje pripadnika Oružanih snaga u mirovne operacije Europske unije, EU, NAFOR, Somalija, Atalanta u skladu je s namjerom davanja doprinosa razvoja operativnih sposobnosti Europske unije za djelovanje u zajedničkim operacijama razoružavanja, humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja, zadaćama vojnog savjetovanja i pomoći, prevencije sukoba i umirovljenim zadaćama, zadaćama borbenih snaga upravljanja krizama, uključujući stvaranje mira i upravljanje konfliktnim situacijama. Vojna zaštita brodova pod zastavom svjetskog programa za hranu, uključujući nazočnost pripadnika operacije na plovilima koja plove kroz teritorijalne vode Somalije samo je jedna od zadaća europske mirovne operacije u koju će se uskoro uključiti i časnici i dočasnici Hrvatske ratne mornarice. Imajući u vidu da u operaciju sudjeluju brodovi EU-a i NATO-a, angažman Hrvatske ratne mornarice već je ocijenjen kao dobra prilika za stjecanje … /Govornik se Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije odobrili su prvu pomorsku operaciju Unije čija je zadaća zaštita brodova koji plove kroz … /Govornik se ne razumije./ … zaljev gdje su somalijski gusari samo ove godine napali blizu 100 brodova. Piratstvo u somalijskim vodama, odnosno vodama … /Govornik se ne razumije./ … zaljeva posljedica je osamnaestogodišnjeg nepostojanja funkcionalne državne vlasti u Somaliji. Tijekom 2006. godine kada je savez islamskih sudova proglasio piratstvo kaznenim djelom za kojeg je predviđena smrtna kazna, piratske aktivnosti su na kraće vrijeme prestale. Međutim, nakon što su etiopijske postrojbe 2006. godine svrgnule s vlasti savez islamskih sudova, piratstvo ponovo oživljava, a između 1000 i 1500 bivših vojnika, ribara i tehničkih stručnjaka započinje s piratskim aktivnostima kao dodatnim izvorom prihoda,

Iako je područje Puntlanda u odnosu na ostatak Somalije relativno stabilno, prema piratima se ne poduzimaju nikakve mjere zbog toga što piratstvo podržavaju i pojedini dužnosnici Vlade. 15. prosinca prošle godine jednogodišnja misija EU NAVFOR pod … /Govornik se ne razumije./ … Operacija Atalanta zamijenit će flotu s 4 broda NATO-a koji trenutačno vrše ophodnje jednog od najprometnijih pomorskih linija na svijetu. Flota EU uključivati će 6 ratnih brodova i 3 promatračka zrakoplova s ukupnom posadom od 1200 ljudi. 8 zemalja koje su dale posadu su Belgija, Britanija, Francuska, Njemačka, Grčka, Švedska, Španjolska i Nizozemska, dok se Indija, Malezija, Rusija, Sjedinjene Američke Države nalaze među zemljama koje već imaju brodove koje vrše ophodnje na tom području gdje se gusarenje znatno povećalo. Konkretne zadaće EU se ne razumije./ … UN-a uključuju zaštitu brodova svjetskog programa hrane kao i trgovačkih brodova koji prolaze kraj somalijske obale. Misiju će također nadzirati područja na kojima postoji opasnost za pomorski promet i poduzimat će potrebne mjere kako bi se okončalo gusarenje i oružane pljačke u područjima na kojima vrše ophodnje. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana izjavio je da su pravila angažmana vrlo snažna s mogućnošću upravo svih sredstava uključujući i silu zaštite u cilju zaštite sprječavanja kaznenog programa svih oblika gusarenja. Stoga se predviđa da udružene snage Europske unije štite i trgovačke brodove koji plove područjem na kojem se provode operacije. Snage će stalno nadzirati obalno područje Somalije, uključujući i teritorijalne vode u kojima postoji opasnost za pomorske aktivnosti. Angažmanom u ovoj operaciji Republika Hrvatska dokazuje svoju spremnost za aktivno sudjelovanje i pridonijeti u jednom od dugoročnih ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije, a to su potpora miru i sigurnosti na području Afrike. Zbog svega gore navedenog, podržati ću donošenje ove odluke. Hvala lijepo. Još se u međuvremenu javio jedan diskutant i to je uvaženi zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnikom i kolegice i kolege. Ja dakle neću biti dug. Imam uz tri, četiri rečenice koje ću prethodno reći jedan prijedlog. Dakle, trenutno Republika Hrvatska sudjeluje sa 434 pripadnika oružanih oružanih snaga u mirovnim operacijama jer to je širi pojam od mirovne misije u svijetu. Ono što smo uočili i čuli smo da se događaju određena gibanja u smislu kako da se Republika Hrvatska odnosi prema prije svega broju, strukturi i zadacima koje ti pripadnici trebaju imati u angažiranju u mirovnim operacijama. Trenutno u Afganistanu imamo situaciju da smo na barem 4 lokacije, ima ih i više, ali to su 4 stacionirane po središtima i imamo različita zapovjedništva, sudjelovanja evo s Litvancima, Nijemcima, Mađarima i ovom grupom tamo, oni su isto tu u jednoj vjerojatno misiji, oni tamo što pričaju dok ja govorim, ali to će meni potpredsjednik dozvoliti da ja ipak nešto kažem još. Još imam samo nekoliko rečenica. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Vi samo izvolite. Za sad je podnošljivo. doista se nalazimo pred samim ulaskom u NATO i to je sada ipak jedna nova situacija. To je i prilika da dakle Republika Hrvatska preispita, kao što sam rekao u sudjelovanju i sa brojem i sa strukturom i da se napravi stanovita redefinicija angažmana naših snaga u inozemstvu. Zato ja predlažem, ovo što sam sve govorio je to da bi ovo mogao predložiti, da Hrvatski sabor tematski raspravi sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama u inozemstvu. Dakle, ne fragmentarno, sad imamo Somaliju, jučer smo imali Čad i Srednjoafričku Republiku, prekjučer smo imali neku drugu stvar. Idemo razmotriti situaciju u cjelini, vidjeti s obzirom da smo evo, već sutra članica NATO-a gdje se u toj novoj poziciji nalazimo i onda da se odredimo kao država prema tom našem zajedničkom zadatku i cilju. Hvala.